Kõigepealt tuletan meelde, et 15 minutit pärast tänase korralise istungi lõppu algab Riigikogu täiendav istung, kus menetletakse umbusaldust. Meile on tulnud Eesti Keskerakonna fraktsioonist ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist ettepanek lõpetada tänane istung kell 10.30. Nii nagu eilegi või nii nagu ka pikendamiste puhul vajab see otsus kahekolmandikulist poolthäälte enamust ja selle hääletuse viime nüüd läbi. Andke palun märku, kes on selle poolt, et lõpetada tänane istung kell 10.30

hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku lõpetada tänane istung kell 10.30.

Seda ettepanekut toetab 61 saadikut, vastu on 1, erapooletuid on 1. Tänane korraline istung kestab kella 10.30‑ni. See tähendab, et kell 10.45 algab siin täiendav istung, kus arutatakse umbusaldust. Ja nüüd veel eraldi on vaja teha täpsustus päevakorra kohta. Eilsel istungil jäi meil pooleli 54 Riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 619 arutelu teisel lugemisel, kus menetletakse muudatusettepanekuid.

selle kohta, et on eelnõust taganejaid. Tõesti, 54 Riigikogu liiget on selle eelnõu algatanud. Me teame, et esimese ja teise lugemise vahel võtsid oma allkirja sellelt eelnõult tagasi Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Eduard Odinets, Riina Sikkut, Heljo Pikhof ja Jaak Juske. Ja minu andmetel oli tegemist Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse otsusega, aga ometigi ei võtnud seda allkirja tagasi Raimond Kaljulaid. Kas te oskate öelda, kas ta on oma partei diktatuurile allunud või ei ole? Mis see tänahommikune seis on? Aitäh! Tänahommikune seis on tõesti selline. Sellest eelnõust taganenute hulgas on Eduard Odinets, Helmen Kütt, Heljo Pikhof, Jaak Juske, Lauri Läänemets ja Riina Sikkut. Rohkem keegi oma allkirja tagasi võtnud ei ole tänahommikuse seisuga.

Ega ei peagi neid kuidagi käsitlema, nad on lihtsalt sotsid. Valdo Randpere, palun! kui palju neid algatajaid oli ja mõned on ära kadunud. Äkki sa loed ette, kes on algatajatest alles jäänud? Aitäh, lugupeetud Algatajate hulgast sa lahkuda ei saa. Osa on taganenud või tagasi võtnud, vabandust, oma allkirja sellelt, aga algatajate hulka loetakse neid elupäevade lõpuni. Tahad, ma loen ette kõik 54 nime? Okei, kus meil kiiret. Nendeks on Riigikogu liikmed Jaanus Karilaid, Jüri Ratas, Marika Tuus-Laul, Maria Jufereva-Skuratovski, Peeter Rahnel, Mihhail Stalnuhhin, Oudekki Loone, Andrei Korobeinik, Natalia Malleus, Siret Kotka, Igor Kravtšenko, Aadu Must, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Tõnis Mölder, Kalle Grünthal, Riho Breivel, Kert Kingo, Alar Laneman, Jaak Valge, Urmas Reitelmann, Uno Kaskpeit, Martin Helme, Rene Kokk, Anneli Ott, Marek Jürgenson, Kaido Höövelson, Helmen Kütt, Tarmo Tamm, Mart Helme, Sven Sester, Helir-Valdor Seeder, Üllar Saaremäe, Aivar Kokk, Priit Sibul, Lauri Läänemets, Heljo Pikhof, Jaak Juske, Eduard Odinets, Raimond Kaljulaid, Riina Sikkut, Viktor Vassiljev, Enn Eesmaa, Kersti Sarapuu, Helle-Moonika Helme, Tarmo Kruusimäe, Raivo Tamm, Martin Repinski, Dmitri Dmitrijev, Mailis Reps, Urmas Reinsalu, Heiki Hepner, Andres Metsoja, Mihhail Korb, Marko Šorin. Ja, nagu öeldud, praeguse seisuga on oma allkirja tagasi võtnud Odinets, Kütt, Pikhof, Juske, Läänemets, Nüüd on järgmine protseduuriline. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Kas on kuskilt imbunud välja informatsiooni selle kohta, kui palju ministrikohti ja komisjoni esimehe kohti Reformierakond on oma toetusest taandunud sotsidele lubanud? Ja kas oma allkirja tagasi võtnute hulgas on ka neid, kes saavad premeeritud? Ei, minule sellist infot teatavaks tehtud ei ole, aga ma olen kindel, et me saame kunagi sellest ikka teada.

Läheme parem eelnõu juurde. See, kui palju meil Riigikogus liikmeid on, kes on ja kes ei ole, see on Riigikogu koduleheküljel. 150. muudatusettepanek on meil, eelnõu 619. Ettepaneku autor on Õnne Pillak ja juhtivkomisjon on selle jätnud arvestamata. Tundub, et Erkki Keldo soovib sõna. Palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega. Teeme kümneminutilise vaheaja.V

Head kolleegid, oleme 150. muudatusettepaneku juures – ei ole veel murdnud tuhande joont – ja selle ettepaneku esitaja on Õnne Pillak, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Reformierakond palub teil seda hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 23, vastu 44. Ettepanek ei leidnud toetust.Edasi 151. muudatusettepaneku juurde. Esitajaks on samuti Õnne Pillak, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Mart Võrklaev, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Reformierakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada ja palun enne seda ka kümme minutit vaheaega. Jaa,

kolleegid, 151. muudatusettepanek, esitaja Õnne Pillak, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 23, vastu 43. Ettepanek ei leidnud toetust. Head kolleegid, tänane istung on lõppenud. 15 minuti pärast koguneme uuesti, siis juba täiendavale istungile.